Uvažena predsednice, poštovane kolege, gospodine Lazović, imam samo jedno pitanje za vas. Da li je vama dobro?Za razliku od vas koji ćete verovatno, kao i veliku većinu današnjeg dana provesti van ove Skupštinske sale, ja sam ceo dan ovde, sa onom kratkom pauzom za ručak, jednim odlaskom u toalet. Trudim se da učim zaista od najboljih, a vi to niste nažalost. Hvala.

Gospodine Tomaševiću, evo vam prilike da replicirate.Ja sam jedan od najaktivnijih poslanika u prethodnom sazivu. Verovatno sam govorio najviše, verovatno sam govorio duže i od Milenka Jovanova. Trebalo bi to da znate kada već ulazite u ovu arenu u kojoj bi trebalo da razgovaramo argumentima, u kojoj bi trebalo da se nadmećemo idejama i rešenjima.Takav jedan nizak pokušaj koji ste probali da izvedete ovde, znate šta to meni govori? Meni to govori da odgovore nemate, ali nemojte da brinete, nalazite se u društvu istih takvih, istih kao što ste vi, ti koji pokušavaju da napadima na druge ljude opravdaju svoje nepostojanje ideja, rešenja, mogućnosti za građane Srbije.Uhvatili ste se u kolo sa najgorima koje ovo društvo ima da ponudi. Ovi ljudi nisu društvo u kome treba da se nalazi neko ko je sportski šampion. To je jedna tužna situacija u kojoj ste se ne samo vi, ja prepoznajem taj patern, da tako kažemo, prepoznajem, verovatno nemate dovoljno informacija, ako bih hteo da budem nekako dobronameran prema vama, rekao bih – verovatno nemate dovoljno informacija, jer da imate, čime biste vi opravdali ove stvari koje iznosim?Šta je vaš odgovor, gospodine Tomaševiću, na situaciju da je Srbija među zemljama sa najvećom ekonomskom nejednakosti? Kako biste vi to rešili? Recite mi. Kako biste rešili situaciju od 15.000 ljudi koji su preminuli od zagađenja vazduha? Dve samo stvari sam vam rekao, dve samo stvari, da ne idemo dalje o tome. Recite nam, kako biste rešili probleme u kojima se ljudi svakodnevno nalaze? Nemojte da napadate. Nemojte lično da napadate stvari. Mene je ovde gospodin Jovanov napao zbog toga što koristim pumpicu za astmu. Shvatate li me o čemu pričam? Dajte vi rešenja. Pa, uhvatili ste se sa najgorima koje može ovo društvo da ponudi, ali niste jedini, ima i taj gradonačelnik Beograda, znači, najgori načelnik Beograda koji postoji u istoriji Beograda je takođe u vašoj partiji.

Gujon** Predsedavajuća, drage kolege i koleginice poslanici, pošto me prozivaju stalno na osnovu mog porekla, iako vi gospodine Lazoviću dolazite iz takozvane građanske stranke, ja ću da vam odgovorim i takođe vašoj koleginici koja me je pitala u hodniku malopre da li sam ja, slušajte dobro, francuska pudlica. Pa vidite, ja nisam francuska pudlica, ja sam galski petao i ovde zajedno sa srpskim orlovima i ovde zajedno sa srpskim orlovima branimo Srbiju. Od koga? Evo, od ljudi poput vas.I pošto vi idealizujete Zapad, koji ne poznajete očigledno, iako boravite pogotovo u Bundestagu, u Nemačkoj, u Strazburu, u Francuskoj, pitali ste me – da li se u mojoj državi u kojoj sam se rodio poštuju zakoni? Pa vi bi trebalo da znate taj odgovor. Nisu se poštovali zakoni 1999. godine, kada država u kojoj sam se rodio nije poštovala Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i bombardovala ovu zemlju, kad ta ista država nije poštovala francuski parlament, koji treba da glasa za dolazak i odlazak u rat, i zato se govori o intervenciji. Vidim i primetio sam da je to termin koji i vi koristite, NATO intervencija. Ne, to je bio rat i to je bila agresija.Kad govorite već o Zapadu, ja ne poznajem nijednu zemlju na Zapadu gde opozicija ima dve TV stanice, pet nedeljnika, tri tabloida. To ne postoji nigde. Ali znate šta postoji na Zapadu, evo, u toj Francuskoj? Ta demonizovana opozicija sada vodi u svim anketama i dobiće, prema svemu sudeći, preko 30% na narednim izborima, dok vaše zelene stranke, prijateljske i bratske, dobiće ispod 5%, iako imaju ogromnu podršku, kao i vi ovde, nevladinog sektora i mnogih drugih medija. Vidite, kvalitet se ne meri na osnovu toga da li idete često u medije, nego da li se vaš narod slaže sa vašim predlozima. Očigledno se srpski narod ne slaže sa vama.I završiću sa još jednom porukom.

ja branim ovu zemlju, ja branim ovaj narod, zato što u to verujem i hvala svima koji su to prepoznali. Živela Srbija!

lepe reči smo čuli ovde, teče neka krv venama nekim, neko se ovde hvali time, nacionalizmom, neko patriotizmom, neko nekim, eto, stečenim idejama, ali znate šta, za mene je najveći patriotizam za mene je najveći patriotizam kada se te deponije što sam ih pominjao reše, kada ih nema. Recimo, što se onda ta stranka kojoj ste se pridružili tako ne bavi time, evo, 12 godina je ovde na čelu ove države?Hteo bih da pomenem nešto i o tom bombardovanju koje ste rekli. Teško da ste vi moje izjave i čitali i da znate da li ja govorim „intervencija“ ili „agresija“. O tome se obavestite, malo se podučite, ovde imate službe, pa nek vas poduče. Ali nema veze šta ja radim u ovom slučaju, ja sam samo jedan narodni poslanik. Šta radi naš predsednik u trenutku bombardovanja je pitanje, neko ko je na najvišim državnim funkcijama, ljudi. Šta radi taj čovek? Da li je on na frontu? Da li je on na liniji? Ne, on bira, znate šta bira? Bira zavese za svoj novi stan, koji je dobio za vreme tog bombardovanja.Tako da, ljudi, nemojte, molim vas, da nam vi pričate o patriotizmu. Patriotizam se, bre, meri, jeste li privatizovali reku, jeste li posekli šumu, jeste li oteli od onoga ko nema, to je patriotizam. Ako ste to radili, kao što ova grupa jeste, kakve ste vi onda patriote? Kakve ste patriote onda? Ja bih rekao – loše i nikakve. Ja bih rekao da vi vaš patriotizam merite novcem. Da li ste možda u posebnoj nekoj situaciji da možete nekim poreskim olakšicama, poslovima koje radite, možda doći do neke zarade koja možda ne bi trebalo da bude u džepovima u kojima jeste,

Lazović** Dakle, replika je ovo. U redu, završiću repliku. Izvinjavam se.Moja poenta je, gospodo, da vi odgovore na pitanja koja postavljam nemate, da se busate u junačke grudi, da pričate o nekoj ljubavi prema Srbiji, a kada ta ljubav treba da se vidi na delu, onda je uglavnom nema.

Hvala vam. Poštovana predsednice, pre svega velika je čast da u novom kapacitetu mogu da vas pozdravim.Ono što je kolega Lazović govorio, a niste mi dali repliku onog momenta kada sam je zatražio, što naravno prihvatam i razumem, mogu samo da ocenim na način da se radi o politici koju promovišu oni koji prosto nemaju evidentan cilj, želju i politiku.Dakle, ukoliko gospodin Lazović govori o SPS, ja ću podsetiti i gospodina Lazovića, koji je bio mlad, a mnogi od vas ste ovde bili neki u SPS, neki van SPS, ali sarađivali svi sa SPS, a da bi zaštitio onog što je, rekao bih, aksiom političkog delovanja nakon uvođenja višepartijskog sistema koji je uveo, a ja ću vas podsetiti Slobodan Milošević, a vi recite da nije ili jeste, reći ću vam jednu elementarnu stvar.Dakle, hteli ili ne hteli, voleli nas ili ne voleli SPS je bio uvek potreban svima vama, a nije bio potreban nama. Dakle, ni jedna vlast nije postojala u Srbiji bez SPS, niti će postojati ubuduće. Hvala vam. Doviđenja.

jedan od amandmana koji su moje kolege probale da poprave ovaj zakon, ali smo čuli ovde nekoliko važnih stvari i poređenja Srbije sa jednom razvijenom evropskom državom koja ima razvijene postulate demokratije gde se izbori svakako ne kradu.Vidite kradu.Vidite ja potičem iz neke građanske porodice i za ove prijatelje Srbije koji su došli, kao prijatelji, ja neću pominjati ime jer duboko cenim to što rade, moram da napomenem, imao sam pet godina kada sam prvi put čuo za Francusku. Pitao svog dedu da mi objasni gde je Francuska. Moj deda Božidar Milivojević bio je heroj oslobodilačkih ratova od 1912. do 1918. godine, prišao je mapi Evrope i kazao – vidiš sinko, vodite računa moj deda je bio trostruki nosilac Karađorđeve zvezde, borio se protiv takvih, nemojte da dobacujete, borio se za Srbiju protiv takvih kao vi.Dakle, bio je narednik za teškim mitraljezom. Kada sam ga pitao gde je Francuska, prišao je karti i kazao – vidiš sinko možda se Francuska nalazi tu na karti, možda je tu nađeš, a onda je otkopčao svoju košulju i pokazao mi je grudi, mesto gde ga je na Gruništu kada je stradao Vojvoda Vuk, a on je bio komandant juriške čete Vojvode Vuka, pogodilo zrno i kazao Francuska je u srcu svakog Srbina, jer mi nikada nećemo zaboraviti kako nam je Francuska pomogla zajedno sa Rusijom i Engleskom 1914, 1915, 1916, 1917. i 1918. sam vaspitan u jednoj tradicionalnoj srpskoj porodici i nikada kao neki nisam delio ljude na one koji se krste, križaju ili klanjaju. Nikada nisam pretio pripadnicima drugih nacionalnih manjina. Sačuvaj me Bože da kažem, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu ovih ili onih. To nikada iz mojih usta niste mogli da čujete.S druge strane, deda mi je kazao da je Francuska uređena zemlja u kojoj se poštuje Ustav, pa ja očekujem da i oni koji iz Francuske dođu ovde kao gosti poštuju Ustav moje zemlje, a član 102. Ustava Republike Srbije kaže da narodni poslanik ne može da obavlja drugu javnu funkciju. Znam da vi sedite u stranci gde ovde ima ministara, evo je tehnička premijerka, koji i tehnički premijer i predsednik Narodne skupštine, ali oni koji su direktori vladinih kancelarija ne mogu da budu narodni poslanici, mora da se opredele da li će biti tamo ili ovamo, da li će poštovati Ustav svoje zemlje, kao što je poštuju i onda poštuju zemlje gde su gosti. Pristojno je poštovati Ustav jedne zemlje.Vidite 1999. godine tokom NATO agresije dva moja brata su otišla da brane Srbiju. Jedan je teško ranjen u bombardovanju NATO avijacije, ja nikada nisam pitao da li ga je bombardovao francuski, američki ili nemački avion i taman posla da zbog toga ja sada kažem da je kriv ceo francuski, nemački ili neki drugi narod.A vidite, zamislite mene da dođem u Francusku, da se kandidujem, postanem poslanik, dešava se, ima ljudi iz Srbije koji u austrijskom parlamentu, nemačkom parlamentu, postanu narodni poslanici. I, onda dođem u Francusku i kažem, dobar ste vi narod, ali vi ne znate kako je dobar Anri Filip Peten. Taj Peten je fenomenalan čovek, nema veze što je bio u Višijevskoj vladi kolaboracionista sa fašistima, ali on je dobar čovek i ja ga podržavam, meni se sviđa, on je bio ratni komandat mog dede u Prvom svetskom ratu, rođen je 1856. godine, evo za dva dana će mu rođendan, 26. aprila. E, vidite, on je fenomenalan čovek, onda mi Francuzi kažu, pa da on je bio heroj bitke kod Verdijana 1917. godine. Ali, vidite on je u Drugom svetskom ratu bio kolaboracionista sa fašističkim vlastima,

koja je ozbiljno kršila zakone 1999. godine. Vidite moj prijatelj je bio jedan Slavko Ćuruvija, dobar prijatelj. E, vidite, tada je ministar informisanja bio Aleksandar Vučić, predsednik stranke u koju ste se učlanili i on je kazao, kad-tad osvetiću se Slavku Ćuruviji za laži koje o meni objavljuje dnevni Telegraf. I, to se ovako završilo, vidite. Nijedan zakon u Srbiji nije dozvoljavao streljanje novinara i taj Aleksandar Vučić kada je došao na vlast ponovo kazao je, neću imati mira dok ne bude uhapšen ubica Slavka Ćuruvije, a pre toga je izrekao ovu stravičnu pretnju. Zamislite u Francuskoj da neko ovako nešto kaže novinaru i da se to ovako završi.

To pod jedan nema nikakve veze sa temom. Pod dva, to što pričate je brutalna laž. Dakle, to što pričate je spinovanje, laž i vređanje ljudi. Tako da samo malo dostojanstva, možete vi to, hajde.

To je ono u šta ste se vi učlanili i treba da pitate čoveka kako si to mogao da kažeš i kako si mogao da kažnjavaš medije.Vidite sada dalje, zamislite da ja dođem u Francusku i da glasam za političku stranku koja je Notr Dam menjala za stan od dva ara svog predsednika. Vidite tu Gračanicu, tu Pećku patrijaršiju, te Dečane. Moj pradeda je prvi dekan Bogoslovskog fakulteta, prota Stevan Dimitrijević, odškolovao je trojicu patrijarha, a njima je to smešno. Vidite,

Da, ponovo sam vas ugasila, zato, ne samo da se ne držite teme, uglavnom jako mali broj poslanika se držao teme, ali to što vi pričate, baš nikakve veze sa temom nema.Dakle, još jednom vas molim da pričate o amandmanu, da pričate o izmenama i dopunama zakona koji je na dnevnom redu, da pričate o bilo čemu što ima bilo kakve veze sa izborima, ali ovo baš otvorena tema nije, tako da vas upozoravam.Molim vas,

Gospođo Brnabić, na izborima koje ste pokrali 17. decembra mi o toj politici razgovaramo, tu politiku o kojoj pričam kandidujemo i onda vi pokradete izbore da mi ne bismo mogli da učestvujemo sa tim argumentima na toj politici.Vidite, to je tema o kojoj pričam. Ja znam da vam je neprijatno i znam da je neke sramota i znam da polovina njih gleda u pod dok ja ovo govorim i treba, jer jer krasti izbore nije ni pošteno, ni fer, ni demokratski i nije po Ustavu.Žao mi je što kada pomenem Pećku patrijaršiju i Dečane koje ste menjali za Vučićev stan od dva ara gledate u patos, ali mi smo to kandidovali na izborima tu temu i vama može da bude prijatno ili neprijatno zbog toga, ali to je tema o kojoj treba pričati.E, vidite, mi smo krađu izbora u ovoj zemlji doživeli ne prvi put. Bilo je toga i 1996. godine i bilo je strašno. Da nije bilo te 1996. i 1997. godine te krađe izbora možda bi Srbija drugačije odlučila. Možda ne bi vaša zemlja bila prinuđena da krši Ustav i zakone, možda ne bi bilo bombardovanja ove zemlje. Možda bi se vodila neka drugačija politika, pametnija, racionalnija. Možda bi ovde sada sedelo 55, 56, poslanika Rize Halimija i možda bi sada raspravljali ovde sada sa nama o sudbini Kosova, možda se naši poslanici ne bi zaklinjali nad ustavom Kosova. Drugačija bi bila ta slika samo da smo imali fer i poštene izbore.To je sve što tražimo. Hoćemo fer i poštene izbore da bi mogli da kandidujemo politiku, da jezikom argumenata i činjenica raspravljamo o toj politici, gde i mi kažemo – da, bila je NATO agresija, to se desilo i znamo ko je odgovoran za tu NATO agresiju i znamo ko je politički odgovoran u ovoj zemlji za tu agresiju, ko je prizivao, ko je vodio politiku koja nas je konfrontirala sa čitavim svetom.Za kraj, na na izborima se takođe kandiduje politika…A što se vi javljate, čuvaru robnih rezervi u zimskom periodu? Šta je problem sada? Jesu li opet miševi pojeli kukuruz?

u skladu sa članom 109. 109.Razlog za opomenu, samo da objasnim građanima da vide koliko smo tolerantni i koliko pokušavam da sačuvam ugled i dostojanstvo Narodne skupštine, u skladu sa članom 109. koji kaže – i pored upozorenja predsednika Narodne skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom redu.Dakle, pustila sam vas da pokušate sami sebe da smirite, da se dovedete u neki red, molila vas, kumila vas i sada vam izričem opomenu.Dajem vam ponovo reč.Ako nastavite tako, dobićete i drugu opomenu.Izvolite. radite vaš posao, što bih rekao starac Vukašin iz Klepaca, a mi ćemo naš.Samo vi radite ono što je vaš posao i što treba da radite, a mi ćemo raditi naš. Mi se vaš ne plašimo. Mi se ne plašimo represije, kazne. Vi slobodu ne možete da ugasite na dugme ovde. Morate to da razumete.Mi

Mi vas se ne plašimo. To morate da razumete.Nemate toliko metaka koliko je slobode u nama i koliko je ljubavi u nama prema ovoj zemlji.I, za kraj, na izborima razgovaramo o tome, da li ćemo imati političku stranku koja odjedanput reši da ode u Francusku kod Emanuela Makrona i dogovori uvoz radioaktivnog otpada u Srbiju. zbog toga se borimo za poštene izborne zakone. To hoćemo, to tražimo, jer volimo ovu zemlju.Hvala. Uspeli ste na kraju i da prekršite eksplicitno kodeks ponašanja narodnih poslanika zato što govorite laži. Znate da govorite laži i baš vas briga.(Srđan

Nemojte, molim vas, gospođo predsedavajuća, tako da se obraćate. Ja smatram da je moj kolega Srđan Milivojević, koji je takođe deo opozicije, istakao neke važne teme. Nije baš u redu da tako govorite da on nema fokus. Ja mislim da ima i ne bih se ni malo složio sa vama.Onaj ko nema fokus jeste gospođa Sandra Božić, koja sedi do vas. Vi vidite na koji način sedi i koju poruku šalje ljudima.Da li vam je dosadno? Da li vam se spava? Pa, izađite, odmorite se, vratite. Dajte da radimo.Da li radimo ovde? Da li su ovo neke važne teme? Da li ima neki značaj ova Skupština? Hajde da se uozbiljimo malo. Vratite se, ljudi. Skoncentrišite se. Ovo su važna pitanja.Žao mi je što ste vi navikli da je vaša uloga da bude zvonce, pa da se glasa, ali ovde se iznosi nešto što građani treba da vide, pošto nemaju gde drugo. Ako nemaju nezavisne kanale, nemaju gde drugo nego na RTS-u kada su ova skupštinska zasedanja da vide neke važne teme.Vidim da vam je dosadno, ali da vam odmah kažem da planiram

danas.Planiram, takođe, ne ja, ja sam manje važan, ali moje kolege i sa ove strane, iz Zeleno-levog fronta, i sa ove strane iz opozicije, da učinimo sve što je u našoj moći. Zato i jeste onaj slogan „Biram borbu“, zato što nam je danas potrebna borba. U nekoj drugoj zemlji bilo bi dovoljno da glasamo, bilo bi dovoljno da dođemo na birališta, da kažemo – evo vam moj glas, dajem ga onome kome najviše verujem i da se to tu završi.Pogledajte u toj Hrvatskoj, koja je za vas neprijatelj, a za nas regionalni saradnik, partner, kao što je ceo svet za nas partner, kao što je ta Evropa u koju smo išli… Da, tako je, bio sam i u Briselu tri puta, u Berlinu tri puta, u Strazburu, u Parizu. Svuda sam bio, jer su to naši partneri, gospodo. Pa, valjda se i vi ponosite

za to što ova zemlja decenijama kaska za celim svetom.Gospodine Ružiću, evo vam prilike da mi odgovorite, ali znam da nećete. Vi ste rekorder. Vi ste upravo postigli rekord po broju reči u minuti, po broju reči u replici. Ja ne verujem da ste rekli više od 20. Nisam Nisam brojao, doduše, ali otprilike je tako izgledalo. Ne verujem da ste više od 20 reči rekli, a vi ste čovek koji je bio zadužen za jedan od najvažnijih resora u prethodnoj Vladi. Poštujem vas samo zbog toga što ste podneli ostavku kada je bilo vreme za ostavku. Samo vas zbog toga poštujem. Zbog onoga što ste radili u vaše prethodno vreme vas ne poštujem ni malo.Sada, zašto je to važno, gospođo Brnabić? Vidim da se nešto pitate kakve ovo ima veze sa temom. Ima veze sa temom zato što ljudi ne žele ono što je radio gospodin Ružić. Žele promenu. Žele promenu posebno zbog toga što će za par dana biti godinu dana od masovnih ubistava u „Ribnikaru“ i u okolini Mladenovca, kada je tema prosvete bila jedna od glavnih tema. Mi smo tada imali šansu da nešto promenimo. Gospodine Ružiću, zato sam se ja vama obratio, zato što smatram da bi možda i vi mogli nešto da kažete ovde, jer da nije bilo krađe možda bi bilo promene. Možda ne bi vi, ni SPS uopšte bili u vlasti, ja se nadam tome. Da nije bilo krađe, ne bi bilo SPS-a u vlasti i ne bi bilo SNS-a u vlasti. Bila bi neka drugačija Srbija, pa bismo se bavili problemima, pa bismo uložili u to da procenat društvenog proizvoda ne bude oko 3% nego 5% uloženo u prosvetu, da možda učinimo da naši nastavnici, psiholoozi, pedagozi ne budu puko administrativno osoblje, nego da se zaista posvete deci, što smo vam tražili kao jednu od mera kada smo govorili o anketnom odboru.Ne znam da li se sećate, valjda ste obratili pažnju, tada smo govorili o setu mera koji treba da se uradi kako bi Srbija mogla da nastavi dalje nakon svega što nam se dogodilo u maju prošle godine.Da

Dva puta sam završio u Urgentnom centru na infuziji, zato što mi je stalo da svaki sekund iskoristim da se sve kaže, svaka poruka pošalje. Zato ja biram borbu. Zato pozivam ljude da biramo borbu. To što vi to ne znate vaša je sramota gospodine Tomaševiću.Šta ćemo mi da uradimo gospodine Ružiću što se ništa nije promenilo? Šta ćemo da uradimo što je gospođa Brnabić rekla da sistem nije zakazao? Očigledno je bilo da jeste. Da smo možda imali poštene izbore, neki drugi ljudi bi bili na mestima na kojima se donose odluke, ne bi se SPS pitao za to kao što se pitao deceniju, koliko.Vi ste takođe odgovorni. Znam da je vaša namera da ćutite, da se ne pojavljujete, da se sakrijete. Možda imate i pravo, da vam doduše kažem, sada kada bolje razmislim

**Radomir Lazović** I kakav je SPS i kakav je SNS, mi dobro znamo kakav je. Građani svakako žele nešto drugo. Nemojte krasti na izborima. Velika je sramota ovo što ste uradili.Opet ste u jednu temu koja se tiče samo izbora u okviru Predloga zakona koji ste i sami potpisali, uveli majske tragedije i relativizovali taj užasan zločin. Pokušali ponovo da ga iskoristite za političku borbu. Sramota je, narodni poslaniče.Replika, poslaniče.Replika, Sandra Božić. **Sandra Božić** Zahvaljujem, predsednice.Meni je jako žao što se određeni narodni poslanici osećaju isfrustrirano jer nisu uspeli da nekako dobiju moju zainteresovanost za stare i reciklirane govore od prošle godine i ne samo prošle, koje smo mnogo puta do sada čuli.Dopada mi se to što predsednica Narodne skupštine često spominje kodeks koji zaista, mogu reći da se poštuje koliko, toliko na ovoj sednici. Molim vas nastavite da apelujete na narodne poslanike da upravo ovaj kodeks koji smo svi doneli na jedan način, pa bilo koji, minimalno poštuju.Isto tako, u okviru tog kodeksa možda da porazmislimo o tome koliko su i do kada su otvoreni kafići u Kosovskoj ulici ili oko Skupštine, jer vidim da pojedini narodni poslanici ne mogu da odole da u tom kafiću provedu neko

reći da je dosta dobar deo i poslanika opozicije zaista sedeo u sali, ali baš ono koji bi decibelima da sakriju svoj nedostatak i političkog programa i novih ideja, zainteresovanosti birača, a potpisali su ovaj Predlog zakona i ne drže se dnevnog reda. Decibelima nažalost ne mogu sve to da obrišu, niti mogu da izazovu zainteresovanost ni građana, a to je očigledno i najočiglednije na izborima.Ja tu ne mogu ništa. Takvi pričaju meni je dosadno jer to sam čula mnogo puta do sada, a verujem po onome što nam stiže, evo narodni poslanici potvrđuju, dosadni ste i građanima Srbije, jer ne mogu više da slušaju iznova i iznova laži koje pokušavate da im servirate. Mnogo puta smo to čuli, mnogo puta smo smo to na delu videli i decibelima. Ne možete da zamenite ono što nemate, a to je poverenje građana.Prema tome, apelujem još jednom. Molim vas, ili uvedite neku proveru prisutnosti alkohola kod narodnih poslanika u skladu sa kodeksom. Mislim da već postoji u tom kodeksu ili molim do određenog vremena ili kada radi Skupština da ne rade kafane u Kosovskoj, jer određenima je mnogo zabavnije da vreme provode u kafani sa praznim kriglama koje ispijaju, nego ovde u sali. Onda dođu na kraju zasedanja u 22 časa i pokušavaju ovde da nam prodaju svoju praznu politiku. To ne ide ni u kafani, a posebno ne ide u Narodnoj skupštini. Hvala.

dopustili ste svađu ovde o svemu i svačemu subjekata na temi današnje sednice oko koje se slažete potpuno, pa vas molim da ovaj igrokaz prekinete, da sprovedete glasanje. Lepo vi koji ste posvađani, sprovedite glasanje, izglasajte zakon, pa da se razilazimo. Hvala.

Poštovana predsednice, ja zaista ne želim da uzimam vreme u situaciji kada je i Srbija shvatila da imamo neki nivo konsenzusa u vezi sa u vezi sa izmenama i dopunom Zakona o lokalnim izborima i o čitavoj političkoj situaciji, ali kolega Lazović ima taj manir da, ja naravno ne bih zalazio u te druge teme, ima manir da na neki način utiče na sentiment građana, građana i koje oni predstavljaju i koje većina predstavlja. Mislim da to prozivanje ili kritika SPS, to sam vam održao jednu lekciju malopre, mislim da su svi shvatili koji su čuli, ali je važno da znate ako je ko bio potrešen situacijom u „Ribnikaru“, to su bili roditelji. To su bili ljudi koji su izgubili svoju decu, to su bili ljudi u Vladi Republike Srbije.Mislim da igranje na tom sentimentu vam neće doneti bilo kakav politički poen, kao što vam nije ni doneo kada ste krenuli sa tom inicijativom nakon toga. Da li se država snašla u tom momentu, to je manje važno, ali verujte mi, ono što ja lično pamtim i ono što sam video ja lično i kolege ministri, i Bata Gašić i ministarka zdravlja, nije nešto što bih vama poželeo za života da vidite.Tako da, nemojte to da koristite i zloupotrebljavate za političku borbu, jer vam to neće doneti bilo kakav politički profit. To vam je, kolega Lazoviću, totalna greška, odmah da vam kažem. Hvala. **Ana **Radomir Lazović** Kolega Ružiću, nemam nikakvu nameru da koristim bilo šta. Mi smo ovde izneli, ne znam da li se sećate kada je bila ta sednica koja je trajala jako dugo, puno se govorilo o tome kako bi opravdali i kako bi vi možda razumeli da se Srbija nalazi u jednoj jako teškoj situaciji, ne kažem to vama lično, rekao sam da poštujem vaš čin ostavke koju ste tada podneli, govorim vam o tome da smo imali priliku da kao društvo uradimo nešto pozitivno, svi ovde zajedno. Vi znate moje mišljenje o SPS, znate o SNS, ali čak i takve organizacije sam smatrao da možda mogu da urade nešto dobro. Nažalost, to nismo uradili.Kada vas podsećam na ovo za šta vas pitam sada za odgovore, to je iz puke želje da nešto popravimo u ovom društvu. Kada vam kažem da bi trebalo da uradimo nešto u prosveti, to je iz želje da ta prosvete ne izgleda ovako kako izgleda sada.Kada sada.Kada mi pomenete gospodina Gašića, ja moram da pitam - šta se desilo sa merama koje je on obećavao? Ništa od toga se nije desilo.Sada da povežemo to, da ne bude da nam se ne brine predsedavajuća, da povežemo to sa onim što je danas tema. Gospodine Ružiću, u nekoj drugoj zemlji u kojoj se zakoni poštuju, vi uradite šta možete, neko vam po tome sudi na izborima i stvari se završe. Nema podignutih tenzija, nema ničega strašnog. Vi prosto odete sa vlasti, dođu neki drugi, probaju oni da urade nešto. Izbori, slobodna volja građana, dođemo do smenjivosti, dođemo do demokratije. Tako bi valjda trebalo da izgleda.Sada kada ja o tome govorim, šta se desi? Napadaju me, pogledajte šta pričaju, šta se dešava. Jel to u redu? Ja mislim da nije. Ja mislim da barem ovde, ako nemamo drugo mesto, drugi prostor, bi trebalo da govorimo o tome šta je ko uradio i da mu po tome sudimo. Ja samo po tome želim da sudim ovde, ni po čemu drugome. Ne zanima me kakav je ko čovek, kako i šta je radio, samo da vidimo da li mi možemo da napravimo neki iskorak iz ovog društva, da se ne vrtimo stalno oko istih problema koje imamo.Još samo jednu rečenicu, da odgovorim na prethodnu govornicu koja je rekla da se ponavljam. Ne ponavljam se ja, nego su nam isti problemi, ljudi. Rešite jedan problem pa da ne moram da pričam o njemu, molim vas. Evo vam rešenja kako da me ne slušate - rešite probleme.

Zato što sam zajedno sa vama učestvovala u svim razgovorima koji su trebali da budu dijalog, pa sam razumela da je korektno izbeći danas raspravu ako nam je krajnji cilj bio, svih zajedno, da ovo bude jedan zajednički posao koji ćemo uraditi brzo.Ja se javljam po amandmanu zarad građana Republike Srbije koji sad sigurno ne znaju o čemu mi razgovaramo, a tačno je pet do 10 uveče. Amandman glasi - briše se. Sve što ste čuli dovde tiče se teksta - briše se.Bilo bi sasvim u redu da smo sačekali da na nekoj sledećoj plenarnoj sednici razgovaramo o nekom konkretnom zakonskom predlogu koji možda ima veze sa svim temama koje smo danas delegirali.Mi smo danas sa pozicije pre svega vladajuće većine, osim kolege Jovanova, vrlo malo kolega je iskoristilo vreme da govori, osim onih koji su bili prozvani, poput kolege Ružića, i to na jedan način koji je nedostojan badava je u drugom javljanju reći da poštujete nečiji čin, ako u prvom izgovorite tako tešku klevetu da snosimo odgovornost za jednu tragediju koja je tragedija nad svim tragedijama. Sramno je pokušavati da na ovaj način pokupimo političke poene. Nije da se to ne može, nego je malo sramota, ako krenemo da se obrazom bavimo.Ja

ali pod okolnostima da se veliki procenat kolega iz opozicije jako kratko bavi ovim poslom, mislim da nisu ni imali dovoljno vremena da jednu kompleksnu istoriju jedne ozbiljne političke partije, najstarije na političkoj sceni, izuče na način na koji bi to trebalo.Površne trebalo.Površne ocene suštinski mene lično ne dotiču, ali zarad građana Srbije, imam obavezu da kažem da me je čak u dobroj meri motivisao ovaj amandman koji kaže - briše se. Ovako smo i pregovarali. Sedimo satima i onda se sutra sve briše. I to je trajalo.Na kraju smo napravili kao vladajuća većina jedan ustupak sa kojim nisam saglasna, konačno niko od nas ga nije želeo, ali smatrali smo da možda to treba uraditi da bismo civilizovali ovu raspravu, a onda smo je civilizovali na način - ako ne piše "briše se", onda razgovaramo tonom koji, bar meni, para uši. Ja odlično čujem i ne razumem zašto bilo ko mora da viče da bi dokazao ono što misli? To je karakteristika ljudi koji ne veruju u svoje reči. Samo onda kada niste sigurni da ste u pravu, morate da govorite glasnije, ne biste li ubedili slušaoce, a slušaoci su građani Srbije koji, sva sreća, gledaju u parlament u kome više nemamo onih nemilih scena koje smo imali u prošlom mandatu i na početku ovog, konačno.Međutim, imamo istu retoriku, imamo zloupotrebu raznih tema koje su nam drage ili su po proceni nekih agencija tačno teme koje donose glasove i nećemo od toga odustati.Bilo je najpoštenije i od vas, poštovane kolege koji ste odlučili, kako sami rekoste, da se borite po svaku cenu, i od onih koji su odlučili da se ne bore ni po koju cenu, da smanjimo diskusiju, donesemo izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima, izađemo pred te građane, i to je mnogo lakše na ovim lokalnim izborima, kudikamo lakše. Republički znaju da budu možda malo i specifični, ali na lokalnim svi jedni druge poznajemo. E, sad, da li smo još mogli da prilagodimo datum održavanja lokalnih izbora istraživanjima koja idu u prilog opozicije, možda i jesmo, ali bi to baš bilo i neustavno i prilično nekako mazohistički od strane vladajuće većine.Svaka priča o izbornoj krađi koju ste sveli na izbornu krađu u gradu Beogradu, jer koliko razumem na republičkom nivou toga nije bilo, kutije su bile jedna pored druge u Beogradu, ali je nekim čudom ovo za Beograd baš bila opterećena nekakvom krađom. Pale su u vodu preporukama ODIHR-a i o tome sam govorila kada smo razgovarali na Kolegijumu, dijalogu, kako god ga doživeli, nepotrebno je improvizovati krizu iz koje treba neko da bude predstavljen kao žrtva, jer smo u konkretnom slučaju u dobroj meri žrtve baš mi iz vladajuće većine.Tumačili ste nas, reprodukovali kako vam je odgovaralo, citirali na teme koje nismo izgovorili i sad odjednom kada imamo 2. jun kao dan za potencijalnu ili potpunu političku borbu na legalno raspisanim izborima koji će se dogoditi, mi smo ovde otvorili jednu arenu koja je trebala da ubedi građane Srbije da sve što smo rekli u nekom prethodnom periodu, sve što smo uradili u prethodnom periodu, bez razlike da li se radi o temi Kosova i Metohije, a jesmo, bacimo u vodu i danas kažemo ono što bi bilo jako pitko.Čak sam imala danas pitanje od novinara - da li je tema i da li tema lokalnih izbora sme da bude Kosovo i Metohija? Poštovani građani, sme i, ako mene pitate, treba, treba svaki dan da se bavimo najotvorenijim nacionalnim pitanjem, ali ne na način da ga banalizujemo, ne na način da ovde izgovaramo parole, mašemo rukama parole raspravljamo se sami sa sobom, prozivamo ljude kojih nema u sali, prisećamo se svega što nam je u jednom trenutku bilo dragoceno, da prevarimo građane Srbije, da privučemo pažnju i onda se pokazalo da izborni rezultati ipak ne idu u prilog.S tim u vezi, iako vremena ima dosta, ne sumnjam da ćete iskoristiti sve vreme koje vam je preostalo, ali sumnjam da ćete postići efekat prikupljanja glasova.Sad ovo više deluje kao da ste malo dokoni, nesnađeni, bez platforme sa kojom ćete na izbore, pa ajmo da se setimo istorije

malo ko bi mogao da kaže da nije sarađivao sa socijalistima, a niko ne bi mogao da kaže da neće.Prema tome, uvažene kolege iz opozicionog bloka, ako nemate za napisati ništa pametnije od – briše se, bilo bi dobro da ne izgovarate reči koje za svoj efekat u krajnjoj liniji imaju baš to – briše se.Hvala vam.

17. decembra se desila takva izborna krađa da vam niko na izbornoj pobedi nije čestitao, sistemska krađa rezultata izbora u Beogradu, kupovina glasova, dupli birački spiskovi. Dakle, nema šta nismo zabeležili tog dana šta je SNS radila. Šta nam vi danas nudite? Vi nam danas nudite zakon koji kaže da 2. juna treba da se održe istovremeno beogradski i lokalni izbori u Srbiji u onim opštinama gde nisu održani. Dakle, u roku od 40 dana od današnjeg dana treba da se održe izbori gde ćete vi, navodno, u tom periodu ispraviti sve izborne nepravilnosti koje smo uočili u prethodnom periodu.Počeću od toga kako birački spisak izgleda. Dakle, birački spisak u Srbiji izgleda tako što u njemu postoji milion i 300 hiljada glasača više nego što ih je realno fizički u zemlji. Na to je upozorila CRTA. Dakle, na šta birački spisak izgleda, da se njim manipuliše i da je osnov za manipulaciju u Republici Srbiji. Birački spisak kao takav, kaže CRTA, ne može sprečiti izborni inženjering na teritoriji Republike Srbije.Vi za 40 dana hoćete da sredite birački spisak, a danas pred nama ovde nije zakon o komisiji koja treba da se bavi biračkim spiskom. Ovde pred nama nije zakon koji treba da reguliše pravo glasa građana tako da na lokalnim izborima mogu glasati samo oni koji na teritoriji jedinice lokalne samouprave žive najmanje godinu dana.To govori o vašoj dobroj veri, odnosno vašoj lošoj veri da se u narednom periodu od 40 dana zapravo apsolutno ne reše nikakvi problemi u izbornom procesu u Srbiji. Vi nas hoćete da naterate da izađemo na izbore, da u roku od 40 dana ponovite sve ono što ste 17. decembra izveli kada ste ukrali izbornu volju volju građana.Zato ja vas danas pozivam, a čuo sam ovde od vas da niste, vi iz vladajuće koalicije zadovoljni zakonom koji je pred vama, da ste naterani za njega da glasate, da je to vaš neki ustupak, zato vas pozivam da prihvatite naš predlog ustavnog zakona koji odlaže sve lokalne izbore i beogradske izbore za jesen kako bismo imali dovoljno vremena da izvedemo sve, dakle da pripremimo sve izborne uslove tako da izbori budu makar minimalno fer i pošteni. ono što ćemo imati 2. juna biće repriza 17. decembra. Dakle, biće repriza vaših patrola koje po Srbiji idu i kupuju glasove, biće repriza šatora koje ste podizali ispred biračkih mesta da biste kupovali glasove i organizovali bugarske vozove.Dakle, još jedan put – biće repriza neslućene izborne krađe zbog koga vam niko iz sveta nije čestitao na izbornim rezultatima.Još jednom vas pozivam uzmimo se u pamet. U interesu građana Srbije molim vas, odbacite, dakle prihvatite naše amandmane, odbacite ovaj izborni zakon, izglasajte Predlog zakona koji smo vam mi predložili, a to je da sve izbore pomerimo za jesen kako bismo obezbedili izborne uslove u interesu građana Srbije, u interesu izborne volje građana.Zahvaljujem. Hvala vam.Pošto smo iscrpeli ovu temu i nema više prijavljenih, mnogi nemaju više ni vremena, oni koji imaju vremena svakako

ono što želimo da kažemo da će Narodni pokret Srbije podržati ove izmene zakona zato što smatramo da je to u interesu građana Srbije.Da tako mislimo govori naše ponašanje, jer smo vrlo konstruktivno pristupili rešavanju političke krize u koju ste nas doveli kada ste pokrali izbore 17. decembra. Prisustvovali smo pregovorima, postavljena su tri uslova koja ste uz nećkanja na kraju prihvatili i smatrali smo da prihvaćeni uslovi sada nas obavezuju da ispoštujemo naše i ne bojkotujemo na čemu ćemo insistirati da dve radne grupe, jedna koja se tiče uvida u birački spisak, a druga koja se tiče izmena izbornih zakona. Potrudićemo se da one ne budu mrtvo slovo na papiru i da ne pristupite tome da ako hoćete nešto da ne uradite, vi osnujete radnu grupu.Maksimalno ćemo se boriti za građane Srbije i za njihovo pravo da slobodno glasaju, da se nikada više ponovi scenario 17. decembra. Mi znamo da se nećete preko noći probuditi i postati demokratska vlast, jer je to nemoguće posle 12 godina, ali ćemo slušajući naše građane koji nam stalno govore u kontaktima da moramo da se borimo, boriti da vas konačno sa vlasti skinemo.Tako da, ono što želim da poručim građanima Srbije, mi biramo borbu svim demokratskim sredstvima i pozivamo građane da na sledeće izbore izađu u što većem broju, jer tako možemo da sprečimo sve marifetluke koje pripremate i koje hoćete da sprovedete. Idemo do pobede, samo da znate. Hvala vam mnogo.Dobro, da zaključimo i ovu temu.Reč ima predlagač Milenko Jovanov, pa da zaključimo pretres.Izvolite. Hvala predsednice.Dakle, zahvaljujem se svima na prilici da u ime svih poslaničkih grupa koje su potpisale ovaj predlog, danas govorim o njemu. Ipak, ja sam očekivao da i oni koji su potpisali predlog nešto kažu pozitivno o onome što su potpisali, međutim, to je izostalo. Oni su imali svoje mantre koje moraju da ponavljaju u nedogled pa smo došli dotle da oni koji su potpisali predlog o predlogu ne kažu ništa, a i ako su izdržavana lica u petoj deceniji života, pričaju o tome kako treba urediti privredu. Imaju rešenje za privredu itd.Sa itd.Sa druge strane, ovo je nama, rekao bih gospođo predsednice jedna vrlo dobra lekcija za ubuduće. Da prosto imamo ozbiljno saznanje sa kakvim ljudima imamo posla, da imamo danas zahvaljujući današnjem danu ozbiljno saznanje ako je neko i sumnjao da su ljudi koje potpis apsolutno ni na koji način ne obavezuje, da jednostavno će sutra isti oni nas da optužuju i u to budite uvereni i mene i vas, zato što je danas evo prošlo ovo sa raspravom, a ne bez rasprave i zato što imaju koji dan kraće da skupljaju potpise ili nešto treće. Mi ćemo biti krivi za njihov novi poraz i sve ono što sledi i to je činjenica. Toga sam svestan već danas.Ponovo kažem da ovo nije nešto što nas raduje, nije nešto što smo sa oduševljenjem prihvatili, ali za razliku od njih, mi smo se prema ovome odnosili kao prema zajedničkom predlogu i još jednom kažem, apsolutno niko od njih reč u korist onoga što je sam potpisao gotovo danas da nije rekao. Ponavljali su svoje govore, trošili svoje vreme, a onda se dokazivali međusobno, i to će sada da bude tek interesantno u narednim danima i nedeljama, ko je veća opozicija, ko je veći opozicionar itd. Tako da smo u tom sukobu koji je rešen u odnosu šest prema tri na predsedništvu koalicije koja više ne postoji, najviše stradali mi, jer i jedni i drugi udaraju po nama da bi pokazali svoju pravovernost. Međutim, neće mnogo proći kada će krenuti da udaraju jedni po drugima, a onda ćemo imati prilike da čujemo iz prve ruke ko je kakav i ko je šta, kao što uvek bude kada se raziđu i kada počnu onako da iznose taj prljav veš jedni o drugima.U svakom slučaju, mi ćemo u danu za glasanje u potpunosti realizovati ono što je dogovor i glasati za ovaj predlog, iako nam za izglasavanje ovog predloga, kao što sam već rekao, nije nešto što nas čini radosnim, ali dogovor je dogovor, reč je reč i to mora da se primeni i sprovede do kraja, a ova iskustva koja smo danas imali prosto treba da nam posluže da dobro razmislimo o svemu onome o čemu smo se dogovarali u toku razgovora, što se tiče komisija. Kao što ste čuli, mi smo već optuženi da ta komisija neće da radi ništa, jer kako kažu, kad nećete da se problem reši vi formirate komisiju.Znači, oni neće da se problem reši jer su predložili komisiju. To je, dakle, zaključak logički onoga što je maločas rečeno. Dakle, oni neće da se problem reši i zato su nam predložili formiranje komisije, a mi treba sada da razmislimo da li to treba da prihvatimo ili ne prihvatimo, pošto mi želimo da se problem reši.Prema tome, ovo iskustvo će nam svakako značiti u budućnosti u razgovoru sa ovim ljudima i na Kolegijumu i na svemu ostalom, a ja vas pozivam da dobro izanalizirate današnju sednicu, dakle, to vas pozivam kao šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, da uradite analizu današnje sednice i da se posle toga dogovorimo kako ubuduće da radimo, jer ovaj Hajd park koji je od Skupštine napravljen, u kome svako ko uključi mikrofon priča šta mu padne na pamet, ne liči ni na šta.Dakle, nije nama i ne može da bude dnevni red povod za okupljanje, nego nešto o čemu se raspravlja, a ako neko nije sposoban da raspravlja o onome što je sam potpisao i da govori o onome iza čega je svojim potpisom stao, onda je najpametnije bilo da ćuti i mislim da bi to za mnoge koji su danas govorili, a potpisali su ovo bilo bolje i što se tiče njihovih rezultata na izborima koji slede.Na izborima koji slede naša pobeda će biti jednako ubedljiva, kao što je bila i do sada. Džaba i plaćeni lobisti, džaba i naručeni izveštaji, džaba sve. Narod Srbije odlučuje i narod Srbije će slobodno i demokratski, kao i do sada, odlučiti u kom pravcu želi da ide Srbija. Ja sam uveren da će to biti politika predsednika Vučića, kao što je na republičkom, kao što je na pokrajinskom, tako i na gradskom nivou u Beogradu i u čitavoj Srbiji gde se izbori budu održavali. Hvala. vam.Jeste bila specifična sednica, neko ko gleda sednicu stekao bi utisak da su poslanici većine predložili ovaj zakon, a ne da su poslanici opozicije predložili ovakvo rešenje, a poslanici većine prihvatili, zato što svako ko se javio i podržao zakon bio je u stvari protiv. Tako da je zanimljiva jedna situacija. P, sada ćemo da nastavimo onako kao što smo se dogovorili, pošto ste vi to tražili, a mi izašli u susret, tako da ćemo nastaviti tako.U

Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak 23. april 2024. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao dan za glasanje o tački dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.Hvala vam i hvala građanima na pažnji i strpljenju.